**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 4. - Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2009. godinu Hrvatska energetska regulatorna agencija podnijela je ovo Izvješće na temelju članka 25. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Da. Uvaženi Daniel Žamboki, predsjednik Upravnog vijeća. Danijel** Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i poštovana gospodo saborski zastupnici. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas ispred Hrvatske energetske regulatorne agencije i u najkraćim crtama upoznati vas sa sadržajem godišnjeg Izvješća Hrvatske energetske regulatorne agencije u nastavku HERE za 2009. godinu. Prema Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti HERA je dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu, a osobito o zapažanjima koja su značajna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru, analizi energetskog sektora, o rezultatima praćenja izvršenja obveze energetskih subjekata iz članka 10. stavka 2. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti i ostvarenju proračuna HERE za prethodnu godinu. Sadržaj Izvješća HERE strukturiran je prema preporukama RGGA Udruženja nacionalnih regulatornih tijela za električnu energiju i plin zemalja članica Europske unije čiji je i HERA član u statusu promatrača. Izvješća svih nacionalnih, energetskih i regulatornih tijela zemalja članica Europske unije mogu se vidjeti preko internet stranice tog udruženja. Tijekom 2009. godine održano je 30 sjednica Upravnog vijeća HERE na kojima je razmatrano ukupno 425 točaka dnevnog Sve odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskoj stranici HERE koja je u zadnjih godinu dana zabilježila 78281 posjet tijekom kojih je pristupljeno na 414113 stranica. Tijekom 2009. godine u HERA-i je zaprimljeno ukupno 90 žalbi, prigovora i predstavki kupaca energije, a o kojima su donešene odgovarajuće odluke. Na području električne energije tijekom 2009. godine aktivnosti HERE uglavnom su bile usmjerene na prije svega praćenje pravila o vođenju i raspodjeli kapaciteta spojnih vodova, te usklađenost režima dodjele kapaciteta sa Uredbom Europske zajednice br. 1228/2003 i pripadajućim smjernicama. U tom smislu HERA je dala i suglasnost HEP-u, operatoru prijenosnog sustava na novi Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta. Zatim na prikupljanje i obradu podataka u vezi sa djelatnosti energetskih subjekata u svrhu nadzora nad razdvajanjem energetskih djelatnosti i nad kvalitetom usluga energetskih subjekata. Zatim izdavanje i produženje 14 dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, izdavanje 12 rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije i rješavanju ukupno 105 predmeta, prigovora i žalbi kupaca na rad energetskih subjekata. U 2009. godini HERA je donijela izmjene i dopune metodologije za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu. U okviru suradnje sa ministarstvima i nadležnim inspekcijama HERA je u 2009. godini dala mišljenje na prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki u tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije s iznimkom za povlaštene kupce bez visine tarifnih stavki i na prijedlog uredbe o izmjeni uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije. Aktivnosti HERE u sektoru plina tijekom 2009. godine uglavnom su bile usmjerene na izradu i donošenje izmjena i dopuna tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom s iznimkom povlaštenih kupaca bez visine tarifnih stavki, utvrđivanje prijedloga pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, utvrđivanje prijedloga mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, izradu pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, izradu metodologije za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu, davanje mišljenja na prijedlog općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, davanje mišljenja na prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom. Davanje mišljenja na prijedlog visine tarifnih stavki za djelatnost i transport prirodnog plina jedno mišljenje, skladištenje prirodnog plina jedno mišljenje, izradu prijedloga visine tarifnih stavki za djelatnost i opskrbu plinom 76 prijedloga, izdavanje 19 dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti od čega je po jedna dozvola izdana za za proizvodnju plina, isporuku i prodaju prirodnog plina iz vlastite proizvodnje, dobavu plina i organiziranje tržišta plina te 8 dozvola za distribuciju plina i 7 dozvola za opskrbu plinom. Produženje 11 dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina i prijenos 7 dozvola za obavljanje energetske djelatnosti od čega 4 dozvole za distribuciju plina i 3 dozvole za opskrbu plinom. Aktivnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije u sektoru nafte i naftnih derivata tijekom 2009. godine bile su sljedeće: izdavanje 50 dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti od čega je jedna dozvola izdana za transport naftnih derivata produktovodima i drugim oblicima transporta. 35 dozvola za transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom. 5 dozvola za skladištenje nafte i naftnih derivata. 4 dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima. 4 dozvole za trgovinu na veliko ukapljenim naftnim plinom i jedna dozvola za trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu tržištu energije. Djelatnosti su bili produženje 55 dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti od čega jedna dozvola za transport naftnih derivata produktovodima i drugim oblicima transporta. 44 dozvole za transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom, vozilom, 4 dozvole za skladištenje nafte i naftnih derivata i šest dozvola za trgovinu na veliku naftnim derivatima. Tijekom 2009. godine HERA je izdala 9, produžila jednu, i prenijela tri dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnja toplinske energije, distribuciju toplinske energije i opskrbe toplinskom energijom. HERA je tijekom 2009. provela nadzor nad primjenom tarifnog sustava i visine tarifnih stavki kod svih energetskih subjekata za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom u Republici Hrvatskoj. O nalazima i nadzora primjene tarifnog sustava visine tarifnih stavki donijeta su mišljenja koja su objavljena na internetskoj stranici HERA-e. Od svog osnivanja 2005. godine HERA ostvaruje aktivnu međunarodnu suradnju kako sa regulatorima iz država u regiji, tako i s regulatorima zemalja unije, najveći dio suradnje odvija se kroz članstvo u udruženjima regulatornih tijela na europskoj razini, odnosno razini europskih regija, te radu stručnim radnim skupinama tih udruženja. U okviru međunarodne suradnje u 2009. godini posebno treba istaknuti sudjelovanje HERA-e u radu regulatornog odbora energetske zajednice zemalja jugoistočne Europe. HERA je promatrač u europskom udruženju regulatora za električnu energiju i plin, i njegovim radnim skupinama, na čijim sastancima su prisustvovali i njeni predstavnici, HERA-ini predstavnici su sudjelovali u radu firentinskog električne energije i madridskog plin foruma, jednim od najvažnijih skupova u Europi na kojima se raspravlja o regulaciji energetskog sektora i tržištu energije. HERA je sudjelovala u radu mediteranskog udruženja regulatora za električnu energiju i plin, a njeni predstavnici aktivni su članovi stalnih radnih skupina o institucionalnim pitanjima o električnoj energiji, plinu, obnovljivom izvoru energiju, okolišu i energetskoj učinkovitosti. Od samog osnivanja Hrvatske energetske regulatorne agencije predstavnici HERA-e članovi su stalnih odbora za izdavanje dozvola, tarife, i odbora predsjednika, kao i radnih skupina za pravnu regulativu i plin udruženja regionalnih energetskih regulatora HERA. Iznimno značajno za djelovanje HERA-e je donošenje trećeg paketa energetskih propisa Europske unije u srpnju 2009. godine koji je stupio na snagu 3. rujna 2009. godine, a …/Ne razumije se./… se od 3. ožujka 2011. godine. Osnovne značajke trećeg paketa su: veća uloga i ovlasti za regulacijska tijela pojedinih zemalja, osnivanje europske mreže operatora prijenosnog sustava za električnu energiju i prirodni plin, povećani zahtjevi za razdvajanjem operatora prijenosnih sustava, zaštita kupaca te osnivanje i uspostavljanje Agencije za suradnju energetskih regulatora na europskoj razini. Sukladno trećem paketu HERA bi trebala imati pored ostalog i sljedeće nadležnosti: utvrđivanje ili odobravanje tarifa za …/Ne razumije se./… distribuciju ili njihovih metodologija, nadzor i ocjenu investicijskih planova operatora prijenosnog sustava, nadzor razine razvidnosti veleprodajnih cijena plina, te učinkovitosti otvaranja tržišta i tržišnog natjecanja na razini veleprodaje i maloprodaje, te mogućnost nametanja učinkovitih i odgovarajućih kazni energetskim subjektima koji ne postupaju u skladu sa propisima. Stoga je vrlo važno, izuzetno važno da Hrvatska energetska regulatorna agencija nastavi s jačanjem administrativnih, stručnih i organizacijskih kapaciteta, kako bi što efikasnije i razvidnije izvršavala svoje obveze. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Uvaženi Ivan Bubić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Bubić, Ivan** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Samo kratko. Vlada Republike Hrvatske nama primjedbi na izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije kao i ostvarenje njenog proračuna za …/Ne razumije se./… godinu, što je pismeno potvrđeno predsjedniku Sabora pismom od 13. listopada ove godine. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prelazimo prvo na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška,

Evo čuli smo dosta toga, ali da ponovimo ono najbitnije u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, koji će naravno prihvatiti ovo izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2009. godinu. Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da Hrvatska energetska regulatorna agencija, skraćeno zvana i poznatija kao HERA jedanput godišnje podnosi Hrvatskom saboru izvješće o svom radu, te posebice o procesima značajnim za razvoj energetskog tržišta, javnih usluga u energetskom sektoru, analizi sektora, te ostvarenju proračuna HERA-e za prethodnu godinu. U skladu s navedenim i predviđenim zakonom upravo smo to i dobili, a prvo nekoliko riječi o izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2009. godinu. Jasno je da su temeljni ciljevi uopće regulacije energetskih djelatnosti, osiguranje objektivnosti, razvidnosti, nepristranosti u obavljanju energetskih djelatnosti, nadalje briga o provedbi načela, reguliranog pristupa mreži sustavu, donošenje metodologija za utvrđivanje tarifnih stavaka, tarifnih sustava, uspostavljanje učinkovitog tržišta energije i tržišnog natjecanja, i zaštita kupaca energije i energetskih subjekata. Sve to nas upućuju i na HERA-inoj web stranici. Nadalje promicanjem, promiče se regulacijom energetske djelatnosti učinkovito i racionalno korištenje energije poduzetništvu u području energetike, investiranje u energetski sektor o čemu se dosta govori posebice u zadnje vrijeme, i naravno uvijek aktualna zaštita okoliša. Iz ovog izvješća vidjeli smo da sadrži cijeli niz informacija, pregled značajnijih događanja na tržištu energije, stanje reguliranih energetskih djelatnosti, razvoj tržišta električne energije, prirodnog plina, biogoriva, nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. Daje nam osvrt na sigurnost opskrbe električnom energijom i prirodnim plinom, kao i način uređenja obveza javne usluge opskrbe električnom energijom i prirodnim plinom. U ovom izvješću je dan i prikaz najznačajnijih aktivnosti HERA-e u obavljanju propisanih poslova o čemu smo više čuli od predsjednika uprave HERA-e. Iz ovog izvješća također je vidljivo da HERA obavlja cijeli niz poslova, od kojih ću navesti samo nekoliko najbitnijih, kao što je davanje mišljenja ministarstvu o tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknadi za poticanje obnovljivih izvora i kogeneracije te naknade za naslijeđene troškove. Nadalje, davanje mišljenja ministarstva na prijedlog iznosa naknade za organiziranje tržišta električne energije, nadzor nad primjenom svih tarifnih sustava i propisanih naknada, davanje mišljenja ministarstvu o općim uvjetima za opskrbu energije itd., itd. Što je sve sadržano u ovom poprilično opširnom i opsežnom izvješću. U ovom izvješću posebno je upozoreno na sigurnost opskrbe te daljnjeg otvaranja tržišne energije te na potrebu da se vodi briga o izgradnji novih energetskih objekata za proizvodnju električne toplinske energije, skladišnih kapaciteta prirodnog plina, nafte i naftnih derivata, terminala za ukapljeni prirodni plin, prijenosnih sustava i novih dobavnih pravaca te izgradnja novih prijenosnih energetskih kapaciteta koji prijenosne sustave RH povezuju s prijenosnim sustavima susjednih država stvaraju se temeljni uvjeti za razvoj konkurentnog tržišta energije i unapređenje sigurnosti opskrbe energije u RH i regiji. Iz ovoga vidimo da su stvarno sve ove aktivnosti i poslovi kojima se bavi HERA u današnje vrijeme u Hrvatskoj pa i u Europi i u svijetu izuzetno aktualni i to daje dodatnu važnost i samoj HERA-i i njihovom radu. Iznimno je značajno, kao što smo čuli, i značajno djelovanje Hrvatske energetske regulatorne agencije kroz donošenje trećeg paketa energetskih propisa EU u srpnju 2009. godine, a koji je stupio na snagu 3. rujna 2009., a primjenjuje se od 3. ožujka 2011. godine. I na kraju treba reći da u sklopu pristupnih pregovora RH Europskoj uniji privremeno je zatvoreno Poglavlje 15. – Energetika. I nekoliko riječi o ovom drugom dijelu točke dnevnog reda o ostvarenju proračuna HERA-e za 2009. godinu. Također, pohvale i rezultatu koji su ostvarili, a koji je vidljiv iz razlike prihoda i rashoda. Pa tako vidimo da su ukupni prihodi u 2009. godini iznosili 26,5 milijuna kuna i za 6% su veći od prihoda u 2008. godini. U odnosu na planirane prihode u 2009. godini HERA je ostvarila pozitivno odstupanje od ne malih ne malih 11%, odnosno ukupni prihodi veći su u odnosu na planirane za više od 2,5 milijuna kuna. Odstupanje od plana rezultat je većih prihoda od prodaje roba i usluga koje su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti od obavljanja energetske djelatnosti iskazanim u njihovim financijskim izvješćima za prethodnu 2008. godinu. Isto tako u strukturi ukupnih prihoda HERA-e u 2009. godini najznačajniji prihodi čine 94% ukupnih prihoda, a to je upravo naknada za obavljanje energetske djelatnosti koju energetski energetski subjekti plaćaju u iznosu od 0,06%. Kad usporedimo ukupne rashode u 2009. godini od 15 milijuna 608 tisuća koji su manji od rashoda u 2008. godini za 11% dobivamo veću razliku viška prihoda od gotovo 11 milijuna kuna

za 2009. godinu i ostvarenje proračuna HERA-e za 2009. godinu. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

možemo reći da je jedan mali iskorak napravljen, međutim ono je potpuno isto kao i izvješće koje smo imali prilike čitati za 2008. godinu, a s obzirom na sva ona događanja koja su bila prisutna u HERA-i i koja su pratila HERA-u u bližoj povijesti gledajući čitav energetski sektor definitivno radnje koje se rade na ovom energetskom sektoru nemaju mogućnosti i stvarno je neodgovorno podržati radnje koje se rade na energetskom sektoru. Pa počevši po kriteriju državnog odvjetništva definitivno ne, a da ne govorimo o onom razvojnom smislu

na kompletnoj organizaciji energetskog sektora u RH. A u tom kontekstu u tom kontekstu HERA nam podnosi ovo Izvješće za 2009. godinu. Doduše izvješće koje je vođeno za vrijeme kad je jedno upravno vijeće vodilo ovu agenciju, u jednom trenutku se desilo novo, međutim činjenica je da nekih značajnijih pomaka na energetskom sektoru mi nemamo. To je činjenica. Kao potvrda Kao potvrda te činjenice dovoljno je prolistati nešto što bi trebalo biti posebno važno kad čitamo ovo izvješće, a to je Poglavlje 7. – Sigurnost opskrbe i 8. – Obveza javne usluge. Smisao regulatornih agencija je da imaju mogućnost regulirati tržište, agencija je da zaštite hrvatske potrošače od negativnih utjecaja tržišta i smisao regulatornih agencija je da nam temeljem praćenja razvoja događanja na pojedinom tržištu da da smjernice. Hrvatska energetska regulatorna agencija je konačno i Agencija koju je osnovao Hrvatski sabor, i Hrvatska regulatorna agencija ima obvezu podnošenja izvješća Hrvatskom saboru. Na taj način i Hrvatska regulatorna agencija ima mogućnost zastupnicima u Hrvatskom saboru dati svoj stav, svoje mišljenje, za to je stručna, koji su to mogući pomaci, koja su područja na koja treba intervenirati, koja su to područja na koja treba utjecati, koja su to područja koja treba posebno potencirati i koje su to anomalije koje treba ispraviti. Čitajući ovo Izvješće da li imamo prilike ili da li bilo tko od vas kolegice i kolege ima novo saznanje osim onih koje smo imali prošle godine. Kada se uspoređuje Izvješće za 2008. godinu i ovo za 2009. godinu, u poglavlju sigurnost opskrbe, potpuno sve isto, naslov, rečenica, podaci, potpuno isto. U Izvješću za 2008. godinu godinu bilo je rečeno da će HEP provoditi neke aktivnosti, među ostalog navodi koje su sve to aktivnosti, pa u ovom također za 2009. godinu također se navodi koje aktivnosti provodi HEP i uspoređujući i 2008. i 2009. stanje je potpuno isto. Jedna stvar koja je se promijenila to je da se da se u kogeneracijskom kombi plinskom postrojenju na lokacije Termoelektrane Zagreb da je stavljeno u probni pogon u 2008. je pisalo da će se dovršiti izgradnje za Termoelektranu Sisak, za 2008. radi se na izradi projektne ... za pripreme i ugovaranja opreme, u Izvješću za 2009. za tu istu Termoelektranu piše da se tijekom 2009. nastavilo raditi na pripremi projekta. Znači 2008. se radilo na izradi projektne dokumentacije i pripreme za ugovaranje opreme, a u 2009. nastavilo se raditi na pripremi projekta. Termoelektrana Slavonija, potpuno isto kao i prošle godine. I zadnje nastavljene su aktivnosti na revitalizaciji više hidroelektrana čime će se do 2011. osigurati do 130 megawata dodatnih proizvodnih kapaciteta, isto to piše u izvješću za 2008. potpuno isto. S tim da za 2008., u Izvješću za 2008. piše 2010. ovdje piše 2011. Drugim riječima jednostavno rečeno, status quo. Kada govorimo o ovim energetskim projektima, čuli smo ovih dana prilikom donošenja Državnog proračuna, čujemo gotovo svakodnevno načelnu spremnost da kroz ulaganje i energetiku se pokrenu gospodarske aktivnosti u ovoj državi, to je divno i odlično i to svatko od nas podržava i svi podržavamo. Međutim, čitajući ova Izvješća za 2008. i 2009. u smislu pripreme je status quo. A ja sada pitam što će se to desiti najedanput preko noći da se nešto bitnije pokrene, što? Da li se može ovako kompleksna postrojenja preko noći pripremiti u smislu pokretanja čitave investicije. Ako će biti pokrenuta investicija na način kao što je to Hidroelektrana Lešće bila pokrenuta koja sa 64 milijuna eura najedanput došla na duplo veći iznos, onda sasvim sigurno i svatko od nas, svi mi smo protiv takve investicije. Naime, sve to govorim iz razloga jer smatramo mi u Klubu narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da je zadatak između ostalog Hrvatske da zastupnicima Hrvatskoga sabora da tu informaciju, ali jednoznačno jasno ali ne na način da prepisuje izvješća iz prethodnih godina i mijenja samo godine. Nadalje, sigurnost opskrbe prirodnim plinom. U Izvješću za 2008. godinu pisalo je da se radi na izradi projekta Jadranko-jonskog plinovoda. Pisalo je da su u tijeku pripremni studijski istražni radovi koji prethode cjeloviti studij izvodljivosti a u tijeku je formiranje međudržavnog povjerenstva itd. U U Izvješću za 2009. nema niti riječi o Jadransko-jonskom plinovodu, pa da li to znači da se odustalo, da se ne radi, da je bila pogrešna procjena, jednostavno nije mi jasno. Jer u izvješću za 2009. godinu imamo točno pobrojani tko, zbog čega, čak i datumi, u 2009. nema ničega. Meni je jasno da ovim Izvješćem je teško ili gotovo nemoguće a u konačnosti čak i pogubno ulaziti u problem opskrbe plinom na domaćem tržištu a i vezano na vezano na ugovore koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala sa MOL-om i gdje je preuzela određene obveze u prenošenju plinskog biznisa sa INA-e na Vladu Republike Hrvatske. Poznato je i opća je činjenica i opće saznanje da je dimenzija tog poteza red veličine između 2 i 3 milijarde štete za Republiku Hrvatsku

da su zadnje vrijeme intenzivno prisutni, ali koja je konačna, kako i na koji način će se to u konačnosti reflektirati na Hrvatske potrošače, tu informaciju mi nemamo. Ponavljam, sigurno da je za agenciju ulaženje u to područje, pogotovo za Upravno vijeće Agencije, a poučeni iskustvo nedavnim iskustvom,

hrvatsku javnost i nas u Hrvatskom saboru sasvim sigurno interesira koja je budućnost i koja je budućnost sigurnosti opskrbe sa plinom. Sigurnost opskrbe sa naftom i naftnim derivatima je također potpuno ista. Jedna novina je između izvješća 2008. i 2009. to da smo formirali Hrvatsku agenciju za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata da smo preuzeli obveze koje su preuzele i ostale zemlje članice EU i da se tu nešto radi to znamo iz dnevnog tiska. U poglavlju 8 – Obveze javne usluge praktički je potpuno identično i tekstualnom dijelu je potpuno identično izvješće koje smo imali prilike čitati za 2008. godinu, što drugim riječima potvrđuje činjenicu da se energetskom tržištu nekih značajnijih pomaka nema, što govori da na energetskom tržištu sve najave koje imamo prilike čuti i čujemo su deklarativne naravi, jer da ima nekakvih značajnijih pomaka onda sasvim sigurno u ovom izvješću za 2009. godinu bi bili uključeni i određeni pomaci u odnosu na izvješće 2008. I na kraju da je energetski sektor razvojna poluga pogotovo u ovom trenutku u kojem se državne financije nalaze i ukupno gospodarstvo naše države nalazi to je opće poznata činjenica, opće poznata činjenica da nam je domaća proizvodnja na sveg 68% ukupnih naših potreba, ali čitajući ovo izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije jedini zaključak koji proizlazi iz ovog izvješća je da na ovom području osim najava osim PowerPoint prezentacije snažnih i kvalitetnijih pomaka nema. Mi u klubu HNS-a nemamo razloga ne prihvatiti ovo izvješće, jer je izvješće konstatiralo da se ne radi ništa, da je sve dalje isto. Ali upravo iz tog razloga ostavit ćemo svim članovima kluba da odluče da li će ga podržati ili ga neće podržati prema svom osobnom stavu, a moj osobni stav u znak protesta ovo izvješće ne bi trebalo podržati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

ili neprilika da raspravljamo o godišnjem izvješću HERA-e za 2009. godinu na kojem se taksativno navode zadaci i uloga struktura agencije, prikaz, grafički prikazi u svim onim segmentima koji pokrivaju energetsko tržište. No međutim, onaj najvažniji dio a to je dio koji se tiče nadzora regulacije što bi trebala biti osnova uloga unutra ga nema. Izvješće je pisano poput seminarskog rada, sa osnovnim podacima, grafikonima, strukturom bez ijednog podatka tko uopće sjedi u toj HERA-i tko je unutra, to čak nije ni napisano, tko je u upravnom vijeću, bez podataka koliko zaposlenih ima, bez podataka koliko je nadzora obavljeno, da li su obavljeni, pa vjerojatno i nisu. To upućuje na ono što već duže vremena govorimo ovdje je da HERA de facto u ovom trenutku pitanje je što radi. Da li nadzire tržište? Ne nadzire. Da li regulira cijenu? Ne regulira cijenu. Jedino što se plaća HERA-i je trošak regulative u konačnici je to cijena koju plaćaju hrvatski građani. Poslije razrješenja bivšeg upravnog vijeća imenovano je 4 nova vijećnika, no međutim fali 5. koji nije imenovan i upravo je pitanje, da li je netko u Energetskog regulatornoj agenciji zadužen za električnu energiju ili se još uvijek HEP prema tom neovisnom tijelu ponaša kao stariji brat, da ne kažem otac ili majka kojeg se iz Hrvatske energetske regulatorne agencije ne može ništa pitati. Tu sada imamo čitav niz stvari koje se događaju oko HEP-a u zadnjih godinu dana, stvari koje pogađaju i šokiraju hrvatsku javnost, ali koji će na kraju platiti hrvatski građani, a riječ je o štetnim ugovorima, riječ je o skupljoj cijeni struje. I sada vidite, postoji ministarstvo koje je naručilo studiju ususret trećem paketu europskih zakona koje sve stvari bi trebalo napraviti sa Hrvatskim energetskim sektorom. I to ministarstvo je biralo između jedne državne institucije koja će to raditi, jedne privatne. Odlučila se za privatnu mada po sili zakona oni imaju pravo sklopiti direktno ugovor sa jednom takvom državnom institucijom odnosno institutom. U toj studiji se predlaže da se HEP razbije na tri poduzeća ne bi li to olakšalo proizvodnju, distribuciju i općenito poslovanje same hrvatske elektroprivrede koja je između ostalog u velikim problemima. I sada kada jedno takvo poduzeće razbijate na tri poduzeća na primjeru Bugarske, Slovačke, Rumunjske, Mađarske glavni je zaključak da su oni koji su to napravili privatizirali elektroproizvođače, HEP. To je ono što kaže povijest i to je ono što kažu europska iskustva. I postavlja se pitanje, da li je možda intencija i ove Vlade privatizacija HEP-a pogotovo u trenucima u kojima država nema novca? Čak se špekulira da li je privatizacija HEP-a ugrađena u koalicijski sporazum HDZ-a i HSS-a. To je isto nešto na što bi voljeli ovdje dobiti demanti. Gospodo, moramo o tome otvorit raspravu, moramo o tome govorit. Ono što moram reći je da mi, klub SDP-a vjerujem svi oporbeni klubovi ne možemo i nećemo dopustiti jedan takav model razbijanja i privatizacije hrvatske elektroprivrede. Postavlja se pitanje što je HERA nadalje poduzela u vezi olakšanja priključenja vjetroelektrana na prijenosnu mrežu. Došlo je do velikog zastoja investicija u tom sektoru zbog jednostavnog stava HEP-a koji ne dopušta priključke novim vjetroelektranama budući da se on ponaša iznad same te Energetske regulatorne agencije, a to ne čudi jer Energetska regulatorna agencija niti određuje cijenu niti regulira tržište niti vrši nadzor. I onda je pitanje da li se HERA ponaša zapravo kao nezavisno regulatorno tijelo ili je pod velikim utjecajem HEP-a odnosno onih koji u tome zastupaju određene interese. Jer podsjetimo se slučaja TLM. Da li je HERA vršila nadzor nad uvozom električne energije u slučaju TLM Aluminij Mostar. Očito je da su domaći kupci morali subvencionirati tvrtku u drugoj državi. Hrvatski građani su subvencionirali tvrtku u drugoj državi na slučaju TLM-a koji plaćaju visoki napon po cijeni od 48 eura po megawat satu, a aluminij 31 euro po megawat satu. Tko pokriva razliku, to je pitanje. Što radi HERA? Isto tako, prije nekoliko tjedana ovdje je bio pred nama zakon, Izmjene i dopune Zakona o energiji koje kompletnu ovlast reguliranja tržišta opskrbe toplinskom energijom stavljaju jedinicama lokalne samouprave odnosno predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave na izglasavanje odnosno na utvrđivanje cijene. I u toj raspravi sa svim relevantnim podacima i mišljenjima struke, udruge gradova rekli smo sljedeće, a i sada ćemo to ponovit. 2012. će stupiti na snagu treći paket energetskih zakona Europske unije koji Hrvatska mora poštovati. Tim paketom zakona HERA-i se daju velike ovlasti i velike ingerencije na reguliranju tržišta, određivanju cijene električne energije, plina, nafte, sveg onog što se može podvući pod energiju. I pitanje je da li HERA u ovom trenutku jest kadrovski osposobljena za sve te zadatke koji se pred nju stavljaju, budući da do sada nije radila niti približno slične stvari. A tko to kaže, to ne kažem ja nego kaže Hrvatska gospodarska komora koja u svojem pismu, znači hrvatski gospodarstvenici, izrazila sumnju da Hrvatska energetska regulatorna agencija može kvalitetno i pravovremeno se se očitovat i oko utvrđivanja cijene toplinske energije koju će pred njih poslati predstavničko tijelo. Protiv te odluke je bila i udruga gradova pa je svejedno taj zakon, Izmjene i dopune Zakona o energiji prošao u ovom Saboru. Ja ću podsjetiti da smo mi donijeli i imamo u našem Ustavu Europsku povelju o lokalnoj samoupravi koja kaže da sve zakone koji se tiču jedinica lokalne samouprave moraju proći raspravu i moraju biti donesene u konzultaciji s jedinicama lokalne samouprave. Taj zakon nije to prošao. Dakle, taj zakon je bio u suprotnosti sa Strategijom energetskog razvita, sa hrvatskim gospodarstvom i Hrvatskom gospodarskom komorom koja je oštro reagirala na donošenje jednog takvog zakona, sa udrugom gradova i na kraju krajeva sa Ustavom. I kad je hrvatsko gospodarstvo izrazilo bojazan, skepsu da HERA može obaviti te zadatke koje će morati obavljati samo jednu godinu za jedinice lokalne samouprave na ovaj način, dakle taj zakon je donesen sa rokom trajanja od samo jednu godinu, onda se i mi s pravom pitamo da li će, da li uopće HERA može obavljati zadatke koje će pred nju staviti treći paket energetskih zakona pogotovo iz tog razloga što do sada Hrvatska energetska regulatorna agencija nije vršila dvije svoje temeljne zadaće. To je nadzor i regulacija tržišta. Gospodo, na tom dijelu ste i više nego podbacili. Da li ste krivi vi osobno to ne mogu niti želim o tome suditi, no činjenica je da iz svega navedenog mi ne možemo prihvatiti ovakvo izvješće. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo je netočni navod, a prvo je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Hvala, potpredsjedniče. Nije točan navod kolege Bernardića da u izvješću nema broja zaposlenih. Kolega, niste pročitali izvješće jer da jeste vidjeli bi na 5. stranici izvješća, ja ću vam citirati: "Tijekom 2009. HERA je zaposlila sedam novih radnika tako da na dan 31. prosinca 2009. ima ukupno 49 radnika kao i na dan 1. kolovoz 2010." A ovih sedam novozaposlenih je upravo u cilju onog o čemu ste načelno govorili, jačanje kapaciteta zbog učinkovitosti i stručnosti kako bi izvršavala HERA zakonske obveze, ali i obveze iz ovog trećeg paketa. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. da je privatizacija HEP-a uključena u Sporazum HSS-a i HDZ-a. To nije točno. Koalicijski sporazum je javan, on je također sastavni dio programa Vlade Republike Hrvatske. Kolega Bernardić, trebali ste ga pročitati i informirat se i onda bi vidjeli da nikakva privatizacija HEP-a se tamo ne spominje. To naprosto za HSS nije prihvatljivo niti će HSS na to pristati. Isto tako molim vas lijepo da ne plašite građane sa nečim što nije realno i što ne postoji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika. U čemu? potpredsjedniče, povrijeđen je članak 209. Poslovnika. Dakle, ja nisam iznio ocjenu ili tvrdnju nego sam postavio pitanje i drago mi je da je evo kolegica Petir na to moje pitanje odgovorila. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** To nije povreda Poslovnika i nemojte to radit. To nije povreda Poslovnika jednostavno. Uvaženi zastupnik Ante Kulušić, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, pa kolega Bernardić kaže da je HEP zabranio priključak na mrežu za neke vjetro elektrane. To jednostavno nije istina nego je to još jedna u nizu obmana hrvatske javnosti. Dapače, HEP potiče nova ulaganja u tu granu, a što se tiče privatizacije HEP-a pa i sama predsjednica Vlade je predsjednica Vlade gospođa Kosor je kazala da nema ništa od privatizacije HEP-a i da su to laži i objede. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo iz Hrvatske energetske regulatorne agencije i Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo Izvješće za 2009. godinu, Izvješće HERE da tako skratim da ne moram ponavljati ove četiri dugačke riječi, je zapravo reklo bi se kako je netko već rekao ja bih se poslužio jednim jednim ovako narodnim jezikom, jedno navodno nezavisno štrebersko izvješće koje prepisuje iz godine u godinu otprilike mijenjajući samo podatke poput ono donjoresorske škole. E i kad ste već ovdje da ne bih zaboravio pa ću vas na početku odmah izlaganja priupitati kad i koliko će poskupiti cijena električne energije u sljedećoj godini? Ali prije nego to krenem sa izlaganjem moram reći da ovdje ono što je uloga HERE nezavisan rad HERE i ono o čemu se ona bavi mene više brinu brinu energetsko stanje Republike Hrvatske, pa onda kako i to piše i u uvodnoj riječi u Izvješću, da u pogledu sigurnosti opskrbe, te daljnjeg otvaranja tržišta energije, da je nužno voditi brigu o izgradnji novih energetskih objekata za proizvodnju električne i toplinske energije skladišnih kapaciteta prirodnog plina, nafte i naftnih derivata, terminala za ukapljeni prirodni plin, prijenosnih sustava i novih dobavnih pravaca. A zatim se spominje ovaj treći paket koji bi trebao stupiti na snagu 2012. godine. Ovdje smo u nekoliko navrata, dakle u Hrvatskom saboru raspravljali i o energetskoj strategiji Republike Hrvatske i rekao bih o putu kamo i kako dalje, a i dalje mislim da ta strategija pogotovo u planu u svezi rasta energetskih kapaciteta Republike Hrvatske i strategija, odnosno koncepcija strategija pa izvedba zapinje, nije dobra. Vidite, mi smo uložili u obnovu, dakle u obnovu izgradivši velike novce, izgradivši veliki broj objekata na na svim područjima i regijama Republike Hrvatske. Neću sad govoriti o pri8lično onoj bivšoj temi od prije podne, ali moram reći da se radi o desetinama tisuća objekata. Nije li hrvatska Vlada i oni koji su zaduženi za to, pa stručnjaci u HEP-u, pa onda i preporuke HERE mogle ići u tom smjeru da svaki od tih objekata bilo privatnih kuća, bilo stanova, stambenih objekata dakle etažnih da se ugrade solarne ćelije da bismo zaposlili domaće kapacitete u proizvodnji tih solarnih stanica kako bi uštedjeli potrošnju energije ili kako bismo time, tim sustavima proizvodili a smanjili potrošnju koju je potrebno i uvoziti. O uvozu za TLM i 800 milijuna kuna propalih novaca da ne govorim. Dakle, nikakvog prijedloga, nikakvog plana, nikakve koncepcije ni strategije pri tome nije bilo niti je i dalje ima. Kada se predlagalo da se u energetski sustav dakle Republike Hrvatske uvodi i iskorištavanje one supstance RDF, dakle komunalnog otpada kao domaćeg energenta i zamjena za skuplje uvozne komponente kao što su ugljen, nafta, plin i uran. Dakle, .../Govornik se ne razumije./... i to je odbijeno. Nema nikakvog rješenja, nema nikakve naznake da bi netko o tome razmišljao. Značajno je istaknuti da postoji, znači ulogu domaćih obnovljivih izvora energije i sunce o kojima je malo prije i vjetro elektrana o kojima je malo prije govorio gospodin Bernardić. Zatim, biomase hidroenergije pa i novih tehnologija s domaćom opremom i domaćim koncesijama. Zatim mogućnost je velika i iskorištenju malih hidroelektrana kao obnovljivih izvora i najvrjednijeg zapravo nacionalnog resursa koji može, dakle putem elektrana na Savi i Dravi ali ne onakvih kao što se dogodilo u Ličkom Lešću koji mogu proizvoditi dakle novih 900 megavata električne energije. Kada bismo zbrojili sve mogućnosti koje se samo iz ovoga naziru sasvim sigurno hrvatska dakle neovisnost o uvozu električne energije, hrvatska energetska neovisnost bi nam bila puno, puno bliži pojam negoli je sada. Možda to nije zadaća i uloga HERE ali jednostavno ne mogu pored ove dakle ne može se mimoići ni ova, ni ovakav način rasprave pa vas molim za strpljenje. Dakle, sve ono što se predlagalo je bilo donekle podložno i određenim lobijima, pa je onda u jednom trenutku procijenjena visoka potrošnja električne energije u Republici Hrvatskoj, prenapuhana, prenapumpana kako bismo, dokazivali i predlagali Republici Hrvatskoj da je Hrvatskoj potrebna nuklearna elektrana, a vjerujte da nitko je ne želi, ona u Njemačkoj leže po pruzi ljudi koji protestiraju protiv provoza nuklearnog otpada, a ne rada nuklearne elektrane. E sad Vlada je objavila da, i neki dan smo ovdje raspravljali da će se cijene potrošnje plina za proizvodnju topline u lokalnoj samoupravi, regionalnoj predati u nadležnost gradskim vijećima gradova, općina i ne znam ni ja koga. Je li moguće da su gradska vijeća, znamo njihove sastave, nikoga ne podcjenjujem, preuzimaju dio ili ulogu ajde jednog dijela poslova HERA-e, a to je određivanje upravo cijene. Kako će to gradska vijeća znati ili kako su oni stručni u tome ja ne znam, a HERA nije. Ili je to prebacivanje vrućeg krumpira poskupljenja plina, dakle poskupljenja plina koje je na pomolu, koje je tu, gradskim vijećima, dakle lokalnoj samoupravi, pa neka po njima onda potrošači, neka o njima pričaju a ne o HERA-i ili ne znam o hrvatskoj Vladi. Zbog toga izražavam jedno negodovanje, nezadovoljstvo sveukupnim odnosom prema energetskom sektoru u Republici Hrvatskoj, pa i radom HERA-e, iako ona nije, ona je samo recimo nadzor i regulacija kako to reče gospodin Bernardić, i nije u tom sustavu dakle operativac u smislu proizvodnje električne energije, prijenosa električne energije ili neke druge energije, plinske itd., nego samo regulira i nadzire eto nije regulirala i nadzirala u nekoliko navrata kad je trebalo i kada je država izgubila kažu koliko 600 milijuna kuna na onoj transakciji uvozne električne energije poskupo, a prodaji TLM-u pojeftino. To je gospodarenje koje zaista graniči sa ludošću. Zbog toga niti klubu HDSSB-a nije prihvatljivo ovakvo izvješće i neće glasovati za njega, ali sam o ovim o ovim argumentima koje sam iznio u ovoj raspravi prije morao nešto izreći, jer prema ocjeni i Svjetske banke i svjetskih ekonomskih stručnjaka, gospodarskih tri su resursa svjetska energija, hrana i voda, i zaista kada govorimo, kada je evo sada je o Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji morao i ovo izreći, i mislim da mi u Hrvatskom saboru će još tematike u svezi energije strategije proizvodnje električne energije i uopće energije moramo već jedanput donijeti i koncepciju i strategiju kamo će to ići Hrvatska, iako je već bilo tih pokušaja ovdje dosta pa se govorilo i o ugljenu koliko ja znam, i zaključak je bio da je ugljen budućnost, ugljen dakle kao energent budućnost Republike Hrvatske. Je li tako kolege, sjećate se dobro, prije godinu dana je bila o tome rasprava. Evo klub HDSSB-a neće biti za usvajanje godišnjeg izvješća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je na redu uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. HERA bi trebala biti regulatorna agencija koja reagira na loše aspekte energetske politike i usmjerava tu energetsku politiku u željenom pravcu. Tog kritičnog tona koji je naravno očekivan u ovom izvješću nije prisutan, odnosno nema ga. Ovo izvješće je jedan suhi birokratski popis, i to ne onoga što je HERA odradila u 2009. godini, već onoga što se općenito događalo po pitanju energetike u 2009. godini. HERA ne da ne provodi proaktivnu politiku, a što je uloga regulatorne agencije, ona ne provodi čak niti reaktivnu politiku u području energetike, a to je upravo skandalozno, jer je energetika jedan od tri sektora u kojima država mora graditi sustav samodostatnosti pored sektora voda, i opskrbe hranom, o čemu sam govorila prilikom rasprave o proračunu. Što će nam onda uopće HERA? Da li bi se nešto uopće dogodilo da nemamo HERA-u i njenih 49 zaposlenika ili zaposlenica? Je li HERA pitala Vladu što čini kako bi osigurala sigurnu opskrbu plinom kao ključnim energentom, a nakon velike plinske krize koja nam se dogodila u zimi 2009. godine? Odgovor na to pitanje nije, HERA nije ništa npravila po tom pitanju. Je li HERA postavila pitanje zbog čega …/Ne razumije se./… u 2009. godini nije financirao projekte obnovljivih izvora energije, usprkos tome što su hrvatski potrošači putem svojih računa za struju osigurali više od 200 milijuna kuna za poticanje obnovljivih izvora energije? Nije. HERA-i to očigledno uopće nije bilo važno niti pitanje s kojim bi se Hrvatska energetska regulatorna agencija trebala uopće baviti. HERA nije reagirala na mnoge besmislene elemente energetske strategije koja je također usvojena 2009. godine, nije reagirala na nevjerojatnu energetsku rastrošnost ovog dokumenta, nije reagirala na potpuno neutemeljenu projekciju o 5% godišnjeg rasta BDP-a u toj strategiji, što je bilo evidentno da je projekcija koja je apsolutno neutemeljena. Nije reagirala na nevjerojatno ignoriranje energetske učinkovitosti u strategiji, a to je ključni segment europske energetske politike. HERA ne prepoznaje potencijal energetike, posebice obnovljivih izvora energije kao logičnog i ključnog motora razvoja Hrvatske u sljedećih 10-ak godina. To je upravo skandalozno. To je sramotno za jednu agenciju koja bi trebala regulirati energetske procese u Hrvatskoj. U uvodnom dijelu ovog izvješća govori se o privremeno zatvorenom poglavlju 15. koji se tiče energetike, o kvaliteti kojeg zatvaranje imamo prilike u posljednjih 10-ak dana jako puno čitati i čuti u dijelu onog, i u tijelu onoga koji se tiče obveze zbrinjavanje srednje i nisko radioaktivnog otpada u Hrvatskoj. Ako su i ostali aspekti tog iznimno važnog poglavlja zatvoreni na tako kvalitetan način onda ja mogu samo zaključiti jao nama. HERA ponosno objavljuje kako je spremna na vrlo zahtjevno usklađenje, odnosno transponiranje trećeg paketa europskih energetskih propisa koji su obvezujući za sve zemlje EU pa tako i za Hrvatsku kao buduću članicu EU. Vrlo važan segment tog paketa je i veća uloga i ovlasti regulatornih tijela pojedinih zemalja članica, a s obzirom na to da je iz ovog izvješća vidljivo da HERA nije apsolutno nikakav regulatorni faktor energetske politike u Hrvatskoj možemo samo strepiti od 3. ožujka 2011. godine kada treći paket energetskih propisa EU počinje s primjenom. I zbog svega ovoga naravno da ne mogu podržati ovo izvješće. Sada je na redu uvažena zastupnica Nevenka Marinović, izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Uprave HERA-e, poštovani državni tajniče. Evo, sadržaj izvješća unatoč nekim tonovima je pred nama je znači strukturirano prema preporukama RGGA Udruženja nacionalnih regulatornih tijela članica EU čija je i HERA članica naravno u statusu promatrača do ulaska ulaska RH u EU. Zašto je bitno da je izvješće standardizirano? Jer sve članice svoja godišnja izvješća imaju naravno na Internet stranicama te je moguće uspoređivati. Evo, ja sam to očekivala i od kolege Bernardića da upravo usporedi te podatke naše da vidimo kako to radi naša HERA i kako rade ostale

primjene načela i razvidnosti i objektivnosti i nepristranosti u radu. U sektorima kojih je 6 rukovode direktori koji su zaduženi za stručni rad HERA-e, a evo držim važnim istaknuti da se biraju na javnim natječajima i odgovaraju predsjedniku Upravnog vijeća. Uz direktora imamo i 7 novo zaposlenih, već sam rekla u 2009., i to u cilju znači zaposleni su upravo da bi jačali kapacitet, znači da bi ojačala HERA i zbog učinkovitosti i stručnosti kako bi izvršavala svoje zakonom određene obveze, ali i za ovaj treći paket mjera. Iz izvješća je vidljivo da je održano 30 sjednica Upravnog vijeća na kojima je bilo dosta točaka dnevnog reda, sve su te odluke objavljene na internetskim stranicama HERA-e. Također, zaprimljeno je 90 žalbi, prigovora i predstavki kupaca energije od čega iz nadležnosti HERA-e 20 žalbi, a protiv su pokrenute i 2 što se upravnog spora tiče. Evo, upravo želim naglasiti ovdje značajnu ulogu HERA-e o kojoj ovdje nisam čula dosad niti riječi, a to je uloga HERA-e u zaštiti kupaca i to kroz provođenje nadzora nad energetskim subjektima posebno nadzora nad kvalitetom usluga energetskih subjekata, ja to držim izuzetno važnim, ali i kroz i kroz Savjet za zaštitu potrošača čiji članovi su predstavnici Udruge za zaštitu potrošača, a koji donose i preporuke i mišljenja, ali i inicijative za promjenu propisa koji ugrožavaju prava potrošača. Kupci energije, znači bilo da se radi o električnoj, toplinskoj ili prirodnog plina ili nafte, znači zaštitu svojih prava pokreću pred HERA-om i to putem žalbi, predstavki i ostalih prigovora. Ovdje ću se kratko još osvrnuti na stanje u energetskom sektoru i to po vrstama nekih energenata, a koje je vidljivo iz izvješća HERA-e. Tako što se tiče električne energije zakonodavstvo RH je usklađeno sa zakonodavstvom EU, proces restrukturiranja elektroenergetskog sektora proveden je u potpunosti, utvrđene su tarife po svakoj zasebno reguliranoj energetskoj djelatnosti, a tržište električne energije je također uspostavljeno. Što se tiče proizvodnje električne energije imamo i 3 nove dozvole za proizvodnju električne energije, a veseli upravo to jer se radi o proizvođačima iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. HERA je također produžila i 4 dozvole za djelatnost trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu energije. Kad je riječ o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije podsjetit ću na odrednice Strategije energetskog razvoja RH iz listopada 2009. godine, a koji se odnose na iskorištavanje obnovljivih izvora energije. ispuniti obveze prema Direktivi 2009/28. EU o poticanju obnovljivih izvora energije, o udjelu istih uključujući i velike hidroelektrane, znači u bruto neposrednoj potrošnji energije u iznosu od 20%. Druga je ispuniti obveze Direktive EU o udjelu obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije u prijevozu do 2020. da bude 10%. treći cilj je da udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uključujući i velike hidroelektrane u ukupnoj potrošnji električne energije u razdoblju do 2020. da se održava na razini od 35%. Iz izvješća je također vidljivo da unatoč velikom interesu od strane investitora za mali broj postrojenja tijekom 2007. i 2008. ugovoren je razumije./… i ili su počele s radom. Znači, mali broj postrojenja. Očekujemo da će zbog pozitivnih propisa Vlade RH u prvom redu mislim na Zakon o postupanju i uvjetima radi poticanja

Velik je interes i za postrojenja koja koriste vjetar. Za njih su do kraja 2009. godine izdana odobrenja koja obuhvaćaju 5 tisuća megavati ukupno planirane energije. Uglavnom se radi o aktima, znači prethodno energetskoj suglasnosti te upisima u registar za zatečene zatečene projekte kojima se dopušta ispitivanje potencijala obnovljivog izvora energije unutar prostora ispitivanja. Broj energetskih odobrenja nakon izdavanja lokacijskih dozvola je puno manji i to ukazuje na nemogućnost, to ukazuje da postoje određene prepreke. Prva je nekako nemogućnost dobivanja lokacijskih dozvola i evo to je Vlada riješila i obnavljanjem, produžavanjem roka ovog prije navedenog zakona. Još bih samo htjela spomenuti da osim ove prepreke imamo i da postojeći neki projekti blokiraju razvoj novih projekata koji bi mogle biti možda možda brže izgrađeni od ovih koji su evo pod navodnicima "rezervirani". Međutim, i drugi uvjeti vezani uz zaštitu okoliša i korištenje prostora, a prostor je priznat ćete ovako čist i izuzetni potencijal RH, ponekad produžuju što držim da nije ni loše uvijek, ali loše je kad oni onemogućavaju ove postupke pripreme projekata, odnosno nove investicije u ovaj sektor. Evo, hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolegica je spomenula da je HERA dala značajan prilog restrukturiranju i stabilizaciji opskrbe i proizvodnje električne energije ako sam dobro shvatio. Pa bih je priupitao ujedno jer zaista građani mislim da nemaju informaciju informaciju dobru je li u tom restrukturiranju i stabilizaciji opskrbe uključeno i odustajanje od ulaganja i udjela koje je Hrvatska izvršila u blokove termo elektrana Kolubara, Obrenovca, Gradsko i Tuzla. Zahvaljujem. Ništa. I druga replika uvažena zastupnica MIrela Holy. **Holy, Poštovana kolegice Marinović mi nismo govorili o pozitivnim aspektima ove Agencije zbog toga što nismo vidjeli pozitivne aspekte djelovanja ove Agencije. Vi ste spomenuli u svom izlaganju HROTE, odnosno kako je bilo malo projekata obnovljivih izvora energije koji su se financirali iz HROTE-a, ja vas uvjeravam da razlog tome nije bio taj što nije bilo dovoljno interesa različitih investitora i ponuđača različitih projekata, upravo suprotno bio je jako veliki broj ponuđenih projekata, međutim, razlog što nisu bili realizirani ti projekti je taj što HEP nije dao tih 200 milijuna HROTE-u što smo imali prilike saznati iz medija. Što je upravo skandalozno ja vjerujem da je trebala HERA reagirati na ovaj slučaj a čini mi se da HERA baš nije reagirala na to. Osim toga, nedopustivo je da HERA nije zabrinuta što Hrvatska nema još uvijek Zakon o obnovljivim izvorima energije i to što su pravilnici o plasiranju o plasiranju obnovljivih izvora energije u Hrvatski energetski sustav toliko komplicirani koji ustvari ne da potiču nego upravo onemogućavaju realizaciju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj energetici, što je nedopustivo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. ovi učinci HERA-e na potrošače električne energije onda ne znam što je pozitivno, mislim zato sam istakla taj dio jer to su izuzetno pozitivni učinci koje vi niste primijetili a mislim da su oni značajni. To su isti oni To su isti oni korisnici električne energije za koje ste vi tvrdili da su osigurali 200 milijuna kuna za obnovljive izvore energije. Kada govorite o tome koliko su oni osigurali onda morate i zaštititi te iste potrošače, pa sam ja govorila o zaštiti upravo tih potrošača. Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom, prije toga da vas obavijestim da je u 16 sati i 52 minuta isteklo vrijeme za prijavu za raspravu od 10 minuta. Na redu je uvaženi zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (HSD)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Upravnog vijeća, dame i gospodo. Najgora noćna mora za članove Upravnih vijeća fondova ili agencija Hrvatskih je postati poznat u Hrvatskoj javnosti, tome smo bili svjedoci neki dan sa ovim nesretnim Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedan iznimno značajan fond o kojem se gotovo u javnosti nije govorilo, govorilo, o Fondu u koji su se slijevala ogromna financijska sredstva za namjenu koji samo ime kazuje i koji se trošilo kako se trošilo. I postalo je poznato zato što je ušao u žižu interesa USKOK-a. Na žalost i HERA je postala poznatija široj Hrvatskoj javnosti nakon smjene bivšeg predsjednika Upravnog vijeća, i to da paradoks bude veći ne smjene zbog onoga što je loše napravio, a moglo se s s vremena na vrijeme pročitati u pojedinim medijima, već onoga što je napravio iz dobre vjere, ono što mu je bilo u opisa posla koji obavlja. Međutim njegov najgori krimen je bio taj što je bio povezan sa čovjekom koji je pao u političku nemilost. Sve ovo govorim iz jednostavnog razloga to sam ponovio prigodom rasprave oko Izvješća agencije za tržišno natjecanje. Postoje dvije mogućnosti ljudima koji vode te agencije ili fondove, a jedna mogućnost je raditi profesionalno. Istovremeno profesionalnost nužno nalaže ponekad ulaženje u sukobe sa jačim, nadmoćnijim i nadređenim, samim time biti spreman na konzekvencu smjene ili s druge strane primati plaću, brojati dane do kraja mandata, poslušno određivati sve ono što se kaže iz Vlade ili nadležnog ministarstva i opet bez garancije da se smijenjen neće biti. upravo to pokazuje primjer prijašnjeg predsjednika Upravnog vijeća. Sama HERA ovdje voli se isticati kao neprofitna neovisna regulatorna agencija. E sada da li i u kojoj mjeri je ona uistinu to. Krenimo sa neprofitno, najinteresantnija činjenica je da je dobit HERA-e 11 milijuna kuna, rekli bi hvala Bogu da netko u ovoj državi posluje pozitivno, bolje da je u dobiti nego da je u gubitku. Međutim, istovremeno ako znamo kako se sredstva slijevaju u ovu Agenciju da li se možda onda razmišlja jer i sama predsjednica Vlade je govorila o potrebi da same državne institucije snose snose teret krize ravnomjerno sa gospodarskim subjektima, da li se onda možda razmišlja da, ako ne za ovu godinu onda narednu o smanjenju te famozne naknade za obavljanje energetske djelatnosti sa 0,06 na neki manji odnosno 0,04 tako da se izbalansiraju troškovi dobiti sa onim što je potrošeno, pri čemu je također interesantno da najveći dio tih sredstava ide na plaće zaposlenika 45 ili koliko je, 49, više od 60% sredstava ide za plaće zaposlenika, po čemu bi, ukoliko uzmemo prosjek oni primali daleko više od prosječne plaće u Hrvatskoj što opet može biti dobro ali onda i nove standarde pred HERA-om se postavljaju. ako je ona ekipirana a vidimo da ima dovoljno zaposlenika, ako je rečeno da je primljeno novih 7 koji bi trebali biti upravo dodatno jamstvo za profesionalnije obavljanje poslova, ako su plaće relativno pristojne za hrvatske uvjete ako je priliv sredstava iznimno dobar e onda se postavlja pitanje kako se ove druge funkcije funkcije HERA-e kao regulatorne i neovisne agencije obavljaju. A jedan od problema zbog čega možemo staviti upitnik u to koliko je ona neovisna, to je sukob interesa koji se kontinuirano povlači sa pripadnicima odnosno sa članovima upravnog vijeća. Opet se vezujem uz prijašnjeg predsjednika koji je došao iz HEP-a koji je nakon razrješenja kratko i otišao u HEP na plaću. Kako se može biti neovisan ako ljudi dolaze iz tako moćnih gospodarskih subjekata. A najbolje to pokazuje da ne govorim na pamet konzekvence. Koliko je HERA bila u stanju kontrolirati ono što se događa u HEP-u, makar formalno makar da imate vi obrazloženje da ste radili svoj posao, a to što drugi nisu slušali to je njihov problem. Ako problem nisu bili stanovi jer su previše sitni bez obzira koliko ih je bilo i po kojim cijenama su se dijelili, moralo je upasti u oči cijena nabavke uvozne električne struje ili odnos između TLM-a ili Aluminija Mostar bez obzira da li je to bilo donijeto u aranžmanu ili ne. HERA smatram da je trebala, morala, bila dužna da da svoje mišljenje o ovim Sjećam se kada je nas nekolicina pokretala pitanje gornjih horizonata sa ekološkog stajališta velikog hidroenergetskog projekta u Bosni i Hercegovini odnosno REpublici Srpskoj tad je ovdje vladao muk. Gotovo nitko iz ovih energetskih struktura o tome nije htio uopće govoriti. Minimizirao se značaj problema i ostalo. Međutim, u medijima posebno u medijima Bosne i Hercegovine moglo se iščitati sve ono što je danas aktualno u Hrvatskoj. Tada su se mogla iščitati i različita imena krupnijih igrača na ovom području prodaje električne struje za koje u hrvatskoj javnosti baš nitko nije spominjao da bi danas vidjeli da su mnogi naši dužnosnici bili u vezi sa njima koji su kupovali tu struju po cijenama kakvoj su kupovali nepovoljnoj po HEP i po Hrvatsku, a da to u javnosti uopće nije posebno posebno apostrofirano, a vidim da niti HERA o tome nije vodila računa, barem nije vidljivo, barem bi mogli pročitati to jasno i glasno sa time biste se uistinu mogli pohvaliti u ovom izvješću da je to tako bilo. A kako funkcionira odnos između HERA-e i Vlade možda i najbolje pokazuje primjer ovoga donošenja izmjena i dopuna Zakona o energiji gdje HERA nije niti konzultirana iako je po zakonu obavezna nije dala niti mišljenje o tom zakonu koje će opet izazvati niz konzekvenci. Možda kako stručnjaci kažu će vratiti stanje stvari toplinske energije prije 2005. i odnos doprinijeti velikoj disproporciji između pojedenih hrvatskih gradova u cijeni te toplinske energije. Sa svim ovim slabostima koji se iščitavaju iz ovoga izvješća i više iz onoga što nije napisano i svega onoga što znamo kako stvari stvari stoje, pitanje da li je agencija i u kojoj mjeri biti u stanju preuzeti nove obveze koje nalaže treći paket energetskih zakona Europske unije? Da li će HERA biti samostalna da dovoljno samostalno donosi cijene električne energije ili plina ili će djelovati na daljinski upravljač kao što je to bilo do sada? I sve ovo naravno pokazuje da je još puno posla pred svima nama, to nije samo odgovornost upravnog vijeća. To je odgovornost politike, moramo preuzeti svoj dio odgovornosti, nas, vas, u vladajućoj većini ali isto tako i nas u oporbi jer zakoni se donose u HRvatskom saboru. u HRvatskom saboru se izglasava i ova Vlada, a to što ova Vlada odgovorna onda naravno ne umanjuje niti odgovornost svih ljudi koji sjede u upravnim vijećima HERA-e ili neke druge agencije ili fonda. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažani zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovani gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. U ovom standardiziranom izvješću HERA daje presjek stanja energetskog sektora u RH. U ovom izvješću se u RH. U ovom izvješću se vezano za svoju djelatnost eto referencira i na Zakon o zaštiti zraka. A upravo sada u ovom trenutku nad Siskom se zbog kvara u rafineriji nadvio ogroman oblak dima, dok se ne zna stanje kvalitete zraka, jer mjerna postaja u Capragu ne radi još od 18. studenog. A sam kvar se propisuje kvaru kompresora koji se pokvario svega nekoliko dana nakon godišnjeg remonta. I evo nam situacije našeg energetskog sektora, a HERA se u ovom izvješću između ostaloga hvali da je privremeno zatvoreno poglavlje 15.-Energetika, što jest točno. Međutim, pogledajmo što u svom izvješću Europska komisija kaže o napretku RH, baš u vezi poglavlja 15.-Energija. I kaže vezano uz HERA-u da je Vlada u lipnju 2010. godine raspustila Upravni odbor HERA-e što dovodi u pitanje nezavisnost i zapravo nezavisnost i powers dakle nadležnosti i stvarnu snagu regulatora HERA-e. Vezano uz to kažu da je mali napredak načinjen na internom tržištu energije, a uz samo to poglavlje 15. još Europska komisija ima itekako drugih primjedbi, vrlo jakih primjedbi koji se odnose na energetski sektor, primjerice na činjenicu da Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost također ima upitnu nezavisnost, budući da je inspekcijsko tijelo ostavljeno u nadležnosti Ministarstva zdravstva, a ne unutar samog sebe kako je to bilo ispregovarano unutar poglavlja 15. još prije spajanja ova dva zavoda, Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Možda to nema izravne veze sa HERA-om, ali činjenica jest da je ovo izvješće HERA-e prikaz prikaz stanja energetskog sektora i također činjenica jest da se 15% energije dobavlja iz Nuklearne elektrane Krško koja je u 50 postotnom vlasništvu Republike Hrvatske, a nalazi se svega 20-tak kilometara od Zagreba Zagreba kao najvećeg populacijskog središta. Da mi još nemamo niti razrađen plan za slučaj nuklearnih udesa, nismo nismo transponirali europske smjernice EURATOM-a do kraja u naš pravni sustav. Evo sve to piše ovdje u ovom izvješću. Dakle, činjenica jest da je izgleda konstantni problem u tome da se agencije, tijela, u Republici Hrvatskoj drže pod paskom, da nemaju dostatnu neovisnost kakvu bi trebali imati da vrše svoju funkciju. Pa i ovaj nedavno zakon, Izmjene i dopune Zakona o energiji, potpuno je zaobišao HERA-u kao regulatora. Dakle, HERA izgleda postoji samo kao jedan kroničar zbivanja, da opisuje stanje u sektoru, a ne da čini ono što mu je svrha tj. da ima aktivnu ulogu u reguliranju tržišta. Činjenica jest također da mali privrednici, oni najsićušniji koji recimo žele napraviti vjetroelektranu zbog HEP-a ne mogu višak struje pustiti u mrežu jer HEP je monopolist, HEP-u to ne odgovara. Također evo šeta ravnatelj između HEP-a, HERA-e pa natrag u HEP, pa kakva je to neovisnost. Uostalom i evo Europska komisija to pokazuje i prikazuje u svom izvješću o napretku Republike Hrvatske. I da završim ipak s jednom tezom, da je bolje i ovakva HERA nego da nam je došao Enron, zahvaljujući lobiranju vladajućih od prije nekoliko godina. Sva sreća da smo se toga riješili, pa bolje i ovakva HERA nego onakva katastrofa. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Marijana Petir, izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Franić, vi ste se u svom izlaganju referirali između ostalog i na Nuklearnu elektranu Krško koja je ustvari najveća investicija Republike Hrvatske van naših granica i tu ste spomenuli da nemamo plan zaštite i spašavanja. Željela bih vas podsjetiti da je Vlada Republike Hrvatske u srpnju ove godine donijela Državni plan zaštite i spašavanje i da svaka tvrtka pa uključujući i nuklearku naravno da imaju svoje posebne planove zaštite i spašavanja. Ne kažem da je na vrijeme, ali u svakom slučaju taj plan postoji. Ono što mene možda više brine jest situacija koja se učestalo događa kad je riječ o kršenju ESPO konvencije gdje bi naravno naši susjedi s bilo koje strane dolaze, a koji su potpisnici iste konvencije, Konvencije o prekograničnom utjecaju, trebali konzultirati Republiku Hrvatsku ukoliko misle u blizini granice graditi određene energetske objekte. To se redovito sa Slovenijom ne događa, naime Slovenija gradi hidroelektrane na Savi, Hrvatsku ne pita ništa i meni se čini da to ipak iziskuje stanovitu reakciju sa naše strane na što imamo pravo prema međunarodnim konvencijama. Drugo što me brine, što sam doznala iz medija je da Slovenija je već ishodila lokacijsku dozvolu za gradnju odlagališta nuklearnog otpada na granici sa Hrvatskom što je suprotno ne samo slovenskim propisima nego i međunarodnim propisima. I ja se iskreno nadam da će se ta komunikacija i dijalog poboljšati jer Hrvatska kad bilo što gradi onda svoje susjede obavještava prema načelima konvencije. Nažalost, o d nekih susjeda nemamo isti tretman premda je to tako propisano. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovana kolegice Petir, ja se nisam referirao na Nacionalni plan zaštite i spašavanja. Mi ga imamo, to je dobro da ga imamo. Ja sam govorio o izvješću Europske komisije i o činjenici da mi nemamo nešto što se zove plan za slučaj nuklearnih udesa koji je sukladan Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti pod patronatom Međunarodne agencije za atomsku energiju i konvencijama koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala. Međutim, odmah da kažem da sam vrlo zadovoljan onim što ste vi rekli u prethodnom izlaganju ili replici, ne sjećam se točno, da Vlada ne razmišlja o privatizaciji HEP-a pa prema tome i Nuklearne elektrane Krško jer jedino ostanak Republike Hrvatske u vlasničkoj strukturi Nuklearne elektrane Krško garantira izravni utjecaj na sigurnosnu politiku. Inače bi mi kao država morali vezano uz to intervenirati kroz vrlo komplicirani i kompleksan sustav međunarodnih konvencija što je zbog blizine same nuklearne elektrane Krško dvojbeno nepraktično pa je ovo po po sigurnost hrvatskih građana daleko najbolje rješenje. Ali plan nuklearne pripravnosti mi moramo načiniti što prije. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I još imamo jednu pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, gospodo predlagači, kolegice i kolege. Regulatorne agencije služe da u biti uredimo odnose na tržištu pojedinih specifičnih djelatnosti u ovom dijelu energije. ja ću uspoređivati samo Hrvatske regulatorne agencije i uzet ću jednu o kojoj mislim zaista sve najbolje, koja je svojim radom nastojala, u mnogo čemu doprinijela unapređenju tržišta i možemo biti zadovoljni sa tim tržištem. I veliki doprinos je dala upravo agencija. To je agencija za, Hrvatska agencija za telekomunikacijske i poštanske usluge. Možemo reći da je u dijelu telekomunikacija mnogo čemu usklađeno poslovanje, da imamo niz napredaka, u dijelu spuštanja cijena neovisno da li fiksne mreže, mobilne mreže, internet mreže. Jednostavno imamo dovoljnu konkurenciju. Imamo i priznanja da nije još sve do kraja načinjeno upravo od same agencije i naznačava što će učiniti, a isto tako naznačene probleme u poštanskom prometu i što će sve agencija učiniti. Ja uspoređujem jedno takvo izvješće koje zaista pokazuje koliko smo to tržište prepustili tržišnim elementima, tržišnom poslovanju, koliko nastojimo ograničiti i monopole i koliko građani Hrvatske i privrednici Hrvatske od takvog rada imaju koristi. A sad se vratimo na Izvješće HERA-e i da li možemo to isto zadovoljstvo izreći za tržište energetike. Moj odgovor je ne može. Dapače moramo naglasiti potpuno nezadovoljno. Zašto? Broj jedan. Tržište energetike vratimo se na električnu struju. Nedovoljna proizvodnja u Hrvatskoj, ogromni uvozi u Hrvatsku. Dalje, ciljevi koji su nam nametnuti da moramo koristiti alternativne izvore ne ostvaruju se. Glavni krivac za to je monopolist HEP koji ubire novce od građana Hrvatske, ali ih ne prosljeđuju za one koji moraju ostvariti zacrtane ciljeve. Sve to dozvoljava HERA, sve to dozvoljava. Uzimanje i nenamjenskih sredstava, strogo namjenskih sredstava. Hoćemo li govoriti o plinu? Pa plinsko tržište je potpuno nesređeno tržište u Hrvatskoj. Svaku godinu strijepimo da li ćemo imati dovoljno plina za građane, a da ne govorimo da svaku godinu industrija nema dovoljno plina. Postavlja se pitanje koji je razlog? Koliki je utjecaj HERA-e na to da nije osigurao dovoljne količine energenata u dijelu koji se odnosi na plin. Hoćemo li govoriti o onom drugom dijelu, da upravo zbog vladine politike tzv. socijalne politike i diktiranja cijena što je suprotno tržišnim elementima poslovanja i na energetici, suprotno direktivama, suprotno onome što govorimo da ćemo učiniti i da upravo ta politika diktira nedostatak plina i ogromne probleme u plinu. Hoćemo li govoriti o ogromnim problemima između Vlade Republike Hrvatske i INA-e u ovom trenutku radi toga što nemamo regulirano tržište cijena plina, pa je to razlog da se Mađari ili INA jer ipak je to prije svega INA nije pobrinula za ugovaranje dugoročnih količina u budućnosti, pa ostaje neizvjesnost za buduće izvore plina i ja bih rekao osnovnog i energetskog, ali i robnog čimbenika za hrvatsku industriju. Da, to su naši problemi. A najveće štete su ako nemamo osigurane izvore energetike, nemamo ih u plinu. S druge strane pred nama je neprekidno nedovršeni pregovori između Vlade i INA-e u dijelu što INA ostvaruje enormne gubitke, ne želi dalje proizvoditi gubitke, ne želi dalje na sebi nositi socijalnu politiku Vlade Republike Hrvatske, a sve je to posao HERE. Te odnose trebala je HERA preuzeti na sebe. HERA je ta koja nas izvještava. Mi moramo znati o tim problemima i odnosima između Vlade i HERE. Mi moramo shvatiti da moramo riješiti cijenu plina. Mi ju ne rješavamo. I kada ugrožavamo i opskrbu i ja bih rekao gomilamo dubioze. Zaista se gomilaju dubioze. Nitko od nas ne zna kako ćemo riješiti dubioze. Ali neriješena pitanja između INA-e kao proizvođača ili glavnog distributera uvoznog plina odražavaju se i na lokalne distributere plina. Da, lokalni distributeri plina imaju sasvim drukčije ulazne cijene. HERA svjesna svega što se događa pod ja bih rekao pritiskama vladine politike o cijenama energenata ne dozvoljavaju formiranje ja bih rekao tržnih cijena. Imamo dubioze, gubitke i u lokalnim distributerima. I potpuno izostanak ja bih rekao investicijskih ulaganja i širenje mreže distributera plina. Ne mogu pozitivne rezultate ostvariti, a kamoli rezultate potrebne za daljnja ulaganja i ja bih rekao osiguranje izvora energije plina koji hajde nećemo govoriti da li je cjenovno bolje, ali govoreći o zaštiti okoliša, govoreći iz interesa tog dijela itekako je prihvatljiviji energent. Prema tome, ako govorimo o rezultatima HERA-e u regulaciji tržišta energije tada moramo zaključiti nismo dobili ni jedan jedini pozitivan efekt izuzev evo moja kolegica je rekla pozitivan efekt je odnos eventualno HEP-a i I ja bih rekao malo ozbiljniji odnos proizvođača i distributera prema hrvatskim potrošačima i uvažavanja njih s obzirom na intervencije HERA-e. I prihvaćamo u tom dijelu, vjerovatno i poboljšanja i …/Ne razumije Pitamo se da li za ovakvo stanje na tržištu energije Hrvatska, a to znači nedostatak, nedefinirane cijene, neekonomske odnose na ovom tržištu, prema tome ni jedan element HERA nije ostvarila. Da li su ljudi u HERA-i odgovorni za takvu situaciju. I tada moramo shvatiti sa Vladinom politikom kontrole cijene energenata, ne može HERA ostvariti ni jedan od zacrtanih ciljeva, zacrtanih ciljeva koje bi jamčio građanima Hrvatske i siguran pristup energiji, odnose cjenovne onakve kakve treba. A sam dokaz što se to dogodilo i smjena HERA, rukovodstva HERA-e u ovoj godini je jednostavno nevladino tijelo, neovisno tijelo od Vlade smijenjeno. Zašto? Samo zato što je reklo svoje mišljenje, ne donijelo svoju odluku, nije donijelo odluku, mišljenje je izreklo. Mišljenje. I to je bio razlog za raspuštanje ljudi u HERA-i. Prema tome nama zastupnicima u SDP-u kao izvješće neprihvatljivo jer nisu temeljni ciljevi jednog regulatora ostvareni, niti sigurnost opskrbe, niti cijene, a ja bih rekao niti raspodjela na tržištu energije. Ono što želimo reći ovu novu ekipu sigurno ne možemo još kriviti za takvo stanje, pitanje koliko i bivšu ekipu, jer je osnovni problem Vladina politika. I sada se vraćamo na to da li zaista na tržištu energije može opstati dirigirana cijena Vlade, cijena koja ugrožava jer najskuplje je kad nemate energenata, kad zatvarate proizvodnju jer nema plina. Vjerujte mi tada je to najveća cijena koju plaća industrija. Strah građana kad ne znaju da li će se grijati također je najveća cijena. jednom moramo shvatiti raspravljajući o ovakvim izvješćima moramo poslati jasnu poruku Vladi mi moramo imati ekonomske odnose i na tržištu plina, jer to ima cijeli svijet, to ima Europa kojoj stremimo, a ja bih rekao kontrola tih odnosa na tržištu energije osigurava neizvjesnost i ništa drugo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Potpredsjedniče, kolega Linić vi ste spomenuli o, jedan dio koji bi ja u replici spomenuo, jer zapravo ne vidim mjesto niti trenutak gdje o tome možemo govoriti, a to je da mi imamo izvore energije, ali koje smo zanemarili ili koje smo na neki drugi način propustili. Republika Hrvatska je u bivšem sustavu do '90. investirala i temeljem međurepubličkih koji su zapravo rađeni kao međudržavni ugovori gradila termocentrale u Gackom u Bosni, kapacitete u Tuzli, kapacitete Kolubare, odnosno Obrenovca, a da se ti energetski potencijali, koliko je poznato i koliko se u javnosti barata s podacima ne koriste, odnosno ne naplaćuje se eventualno proizvedena i prodana energija. Uz to koliko ima informacija čak je i Gacko privatizirano i prodano stranom investitoru i ulagaču u Bosni i Hercegovini, a da interes Republike Hrvatske nije zaštićen. To je pitanje kad se govori o nedostatku energije koji je evidentan i koji će biti evidentniji što će, ufamo se, standard građana rasti, i razvoj gospodarstva rasti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.